Tere päevast, austatud Riigikogu! Me alustame Riigikogu erakorralist istungjärku, mille olen kokku kutsunud Eesti Vabariigi põhiseaduse § 68 ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 51 lõike 1 alusel 39 Riigikogu liikme taotletud ajal ja päevakorraga. Erakorralise istungjärgu päevakorras on kaks punkti. Päevakord on teie laudadele jagatud. Ma olen täiendanud päevakorda Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 56 lõike 1 punkti 11 alusel Riigikogu liikme Madis Timpsoni ametivandega. Head kolleegid, seoses Riigikogu liikme Liisa-Ly Pakosta volituste peatumisega tema nimetamise tõttu Vabariigi Valitsuse liikmeks asus tänasest Riigikogu liikmeks asendusliige Ando Kiviberg. Järgnevalt kuulame ära tema ametivande. Ando Kiviberg, palun! Austatud kolleegid! Kannan ette, nagu kord ette näeb, Riigikogu ametivande. Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

tänase päevakorra juurde. Meil on aga väike takistus. Ma paluksin ka istungi juhataja kaart tuua siia hääletusaparaati, vastasel juhul ma ei saa registreerida oma kohalolekut.

on end registreerinud 63 Riigikogu liiget, puudub 38. Riigikogu on otsustusvõimeline. Head kolleegid! Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 52 kohaselt kehtestab Riigikogu erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku juhatuse ettepanekul poolthäälte enamusega. Panen hääletusele Riigikogu juhatuse ettepaneku töötada ilma vaheajata kuni päevakorra ammendumiseni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

63 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole. Ettepanek leidis toetust. Ja nüüd, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun Riigikogu kõnetooli Priit Sibula. Palun!

Teema, mis eile üsna palju kõnepinda leidis, on seotud riigikaitsega. Lapsukesele on pandud ka uus hellitav nimi "laiapindne julgeolekumaks",

nende teemadega, mis puudutavad seda, kuidas ja kui palju seda maksu täpselt kogutakse, kui palju sellest täpselt läheb täiendava moona vajaduse realiseerimiseks ning kui palju millistele ministeeriumidele ja millisteks otstarveteks veel. Tänan! Rohkem Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise ja juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele.

asub Vabariigi Valitsus ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees. Lugupeetud ametisse astuva Vabariigi Valitsuse peaminister Kristen Michal, palun teid ametivande andmiseks Riigikogu kõnetooli!

Austatud Vabariigi President! Austatud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu! Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees.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

palun ametivannet andma minu juhitava valitsuse ministrid. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Rahandusminister Jürgen Ligi.

põllumajandusminister Piret Hartman.

Siseminister Lauri Läänemets.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Taristuminister Vladimir Svet.

Terviseminister Riina Sikkut.

Välisminister Margus Tsahkna.

Vabariigi Valitsuse ametist vabastamine. Vabastan ametist 17. aprillil 2023. aastal nimetatud Kaja Kallase juhitud Vabariigi Valitsuse seoses uue valitsuse ametisse astumisega 23. juulil 2024. aastal. Alus:

Head kolleegid! Õnnitlen ametisse astunud valitsust ja tänan lahkunud valitsust tehtud töö eest. Aga enne, kui ma annan austatud presidendile võimaluse uue valitsuse õnnitlemiseks, teen ma ettepaneku asuda teise päevakorrapunkti juurde ning kuulata ära Riigikogu liikme Madis Timpsoni ametivanne. Seoses Riigikogu liikme Jürgen Ligi volituste peatumisega tema nimetamise tõttu Vabariigi Valitsuse liikmeks asub tänasest Riigikogu liikmeks asendusliige Madis Timpson. Järgnevalt kuulame ära tema ametivande. Madis Timpson, palun! Austatud president! Lugupeetud istungi juhataja ja head Riigikogu liikmed! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Head kolleegid ja austatud president Alar Karis, teil on nüüd võimalus uut valitsust õnnitleda.

õnnitleda. Head kolleegid! Meie erakorralise istungjärgu päevakord on ammendunud ja istungjärk on lõppenud. Suur tänu teile!